Fyrir þremur árum varð hörmulegt slys þegar kviknaði í húsi sem búið var að troða allt of mörgu fólki í, á Bræðraborgarstíg, og þrjú ungmenni dóu þar.

Hvernig stendur á því að það þarf fjölmiðla til að draga fram þann óþverra sem sjálfsagt þúsundir búa við í dag án þess að ríkisvaldið skipti sér nokkurn skapaðan hlut

Virðulegur forseti. Ég verð að segja alveg eins og er að ég sá þennan þátt í gær og umfjöllunin veitti innsýn í aðbúnað og húsnæði fólks sem er algerlega óviðunandi í okkar samfélagi. Ég get verið sammála hv. þingmanni um það. Einnig veitti þessi umfjöllun okkur innsýn í það hversu langt er gengið í að gera eymd fólks og húsnæðisvanda að féþúfu. Það er satt að segja hryllilegt að hugsa til þess hvað fólk leyfir sér í þeim efnum. Það eru sár vonbrigði og samfélaginu öllu alvarleg áminning. Ábyrgð stjórnvalda, ríkisins annars vegar og sveitarfélaga hins vegar, felst í því að tryggja viðunandi og sanngjarna löggjöf á þessu sviði,

var sett af stað mikilvæg vinna, bæði á vegum stofnana og nú síðast á vegum tveggja starfshópa sem ég skipaði fyrir rúmu ári sem skiluðu skýrslu með 13 úrbótatillögum. Þessar 13 úrbótatillögur eru þannig að fimm þeirra er lokið og sjö af þeim eru síðan þessum tveimur starfshópum og eru að hluta til til umsagnar í samráðsgátt með það að markmiði að undirbúa löggjöf sem styrkir annars vegar takmarkanir á fjöldaskráningu lögheimilis og aðseturs

heimila tímabundna skráningu aðseturs í atvinnuhúsnæði þannig að það sé tekið út og haft eftirlit með því, sem ekki er í dag, og hins vegar varðandi brunavarnalög til að veita slökkviliðinu heimildir til að skoða slíkt húsnæði.

íbúa sína, ríkið hefur ákveðin tæki til þess og við erum að vinna slíka vinnu. Ég vænti stuðnings frá hv. þingmanni og þinginu öllu til að klára það þegar húsnæðisstefna birtist hér í þinginu. Það mun taka tíma að byggja nægilegt húsnæði. Gríðarleg ásókn er í að búa á Íslandi og hér fjölgar mjög hratt, fyrir utan að við erum líka að leysa úr fortíðarvanda. Ég get verið sammála hv. þingmanni í því að það væri gott ef við gætum unnið enn hraðar, en á þessu á þessu sviði er verið að vinna mjög góða vinnu og ég vænti þess að við munum sjá lagafrumvörp á næsta þingi sem munu taka á þessu. Þá er lagaumgjörðin komin, en það kemur auðvitað ekki í veg fyrir að óvandað fólk misnoti og fátækt fólks til að bjóða því þessar aðstæður sem við sáum því miður í gær. Taka þarf á því og það er samfélagslegt vandamál.

Þar fjalla þau m.a. um ástæðuna fyrir því að lyfið Spinraza sé ekki veitt einstaklingum 18 ára og eldri hér á landi. Lyfið sé einungis veitt hér á landi þeim einstaklingum með sjúkdóminn sem eru yngri en 18 ára eða voru yngri en 18 ára í lok árs 2018. Í greininni benda þau á að ekki sé deilt um hvort öruggt sé að gefa lyfið eða hvort það geri gagn heldur um greiðsluþátttöku hins opinbera. Um sé að ræða mjög kostnaðarsamt lyf sem kallað hefur verið dýrasta lyf heims, lyf sem hefur gefið von um að hægt sé að hafa hemil á sjúkdómnum. Greinarhöfundar segja að ummæli hæstv. heilbrigðisráðherra, sem hann viðhafði eftir ríkisstjórnarfund á föstudaginn, megi skilja svo að umræðan hér á landi og í nágrannalöndunum snúist um öryggi og nytsemi lyfsins. En svo er ekki. Enginn vafi leikur á öryggi og nytsemi lyfsins, enda er það nú þegar gefið einstaklingum sem voru yngri en 18 ára þegar lyfjagjöfin hófst en hafa nú náð þeim aldri.

gefin bæði börnum og fullorðnum. Því liggur fyrir faglegt mat um að lyfin séu bæði örugg og nytsamleg. Ég vil spyrja hæstv. heilbrigðisráðherra hvort það sé ekki rétt niðurstaða að þar sem læknisfræðilegt mat á öryggi og gagnsemi lyfsins liggi fyrir þá sé það í raun pólitísk ákvörðun hvort einstaklingarnir fái lyfið sem bætt gæti líf þeirra og lífsgæði.

mögulega út frá nýjum vörðum frá einhverju lyfjafyrirtæki, ég veit það ekki fyrir víst. Ég hef látið kalla eftir upplýsingum og hef aðeins lesið í gegnum fjölmiðlana og viðtöl við þá sem eru í þessari nefnd. Mér finnst þetta jákvæðar fréttir. Norðurlöndin hafa fylgst að. Það er klárt mál að lyfjanefnd mun yfirfara þetta og endurmeta í þessu samhengi, það finnst mér blasa við, eins og við höfum bundið um það í lögum. Ég vil líka benda á það í þessu samhengi, þegar við spyrjum hvort það sé pólitísk spurning vegna þess að það sé búið að útkljá það að nytsemi og gagnsemi skipti einhverju máli, að það mun alltaf skipta máli, nytsemi og gagnsemi. Það mat hefur einhverju sinni farið fram þannig að þá kannski snýst þetta um samspil annarra þátta eins og

Frú forseti. Augljóslega viljum við ekki að hæstv. ráðherra leggi sjálfur faglegt mat á notkun lyfja. Hins vegar, ef um fjármál og pólitíska forgangsröðun er að ræða, þá er aðkoma ráðherra nauðsynleg. Í greininni sem ég vísaði í kemur fram að breytingar á reglum í Noregi hafi orðið í kjölfar nýrra samninga við framleiðanda lyfsins sem leiddu af sér lægra verð. Spurningin er, frú forseti, hvenær fólk fær að vita um niðurstöðuna hér á landi. Tafir á þessum lífsnauðsynlegu lyfjum hafa alvarlegar afleiðingar fyrir einstaklingana sem um ræðir og fjölskyldur þeirra. Mörg hafa komið fram opinberlega síðustu vikur og lýst hrörnun og skerðingu á lífsgæðum frá því að lyfið var samþykkt á Íslandi fyrir alla yngri en 18 ára í lok ársins 2018. Hve lengi telur hæstv. ráðherra ásættanlegt að hópurinn bíði eftir svörum í ljósi þess hve alvarleg fötlunin er og hvernig hyggst hæstv. ráðherra bregðast við þeim upplýsingum frá einstaklingum með sjúkdóminn að þau hafi ekki haft aðgang að taugalæknum árum og áratugum saman?

í þessu samhengi faglegra raka. Ég ber fullt traust til okkar sérfræðinga um að komast að þeirri niðurstöðu eins og hv. þingmaður dró hér fram. Það er alveg rétt

Forseti. Við búum í samfélagi þar sem þernur eru 17 ár að vinna sér inn árstekjur stjórnarformanns fyrirtækis. Við búum í samfélagi þar sem olíuflutningabílstjórum dygði varla starfsævin til að vinna sér inn árstekjur forstjórans. Þetta er galin staða. Í ofanálag greiða fjármagnseigendur nærri helmingi lægri skatt en venjulegt launafólk, þau sem leigja aðgang að auðlindinni okkar á spottprís greiða sér út milljarða í arð, fjármagnstekjur hafa aldrei verið hærri og hafa fengið að vaxa upp úr öllu valdi, þrátt fyrir óðaverðbólgu, og rekstrarhagnaður íslenskra fyrirtækja á árunum 2021–2022 var sá mesti á öldinni og hlutfall hagnaðar af tekjum þeirra hefur aldrei mælst hærra en á árinu 2021. Og þetta er í verðbólguástandi sem er verulega farið að bíta almenning, en verðbólgan mælist nú 9,8% og hefur ekki verið hærri síðan hrunárið 2009. Forsætisráðherra sagði fyrir stuttu í viðtali að launafólk gæti ekki borið eitt þungann af baráttunni við verðbólguna heldur verði atvinnurekendur, með leyfi forseta: að sýna ábyrgð og gæta hófs í arðgreiðslum en leita fremur allra leiða til að koma í veg fyrir að hækkun á vöru og þjónustu leiti út í verðlagið.“ Forseti. Mig langar að spyrja hæstv. forsætisráðherra hver sé eiginlega tilgangur þessarar yfirlýsingar. Hefur hún ekki betra verkfæri sem forsætisráðherra en að biðja atvinnurekendur og fjármagnseigendur fallega að haga sér? Þá er rétt að spyrja í framhaldinu: Hvað ætlar hæstv. ráðherra að gera ef atvinnurekendur svara ekki þessu kalli? Hver eru næstu skref?

það er algjörlega óumdeilt að sú ríkisstjórn sem ég hef leitt hefur beitt sér fyrir því að lækka skattbyrði tekjulægstu hópanna í samfélaginu. Það gerðum við með skattkerfisbreytingum þar sem við tókum upp þrepaskipt tekjuskattskerfi á nýjan leik, sem var risastórt hagsmunamál fyrir fólkið í landinu og sem skilar sér langbest til tekjulægstu hópanna, fyrir utan að við gerðum þá mikilvægu breytingu að þrepamörkin fylgja núna sömu vísitölu, ólíkt því sem áður var þar sem gliðnaði alltaf meira og meira á milli hinna launahærri og tekjulægri.

og boðaðar eru viðbótarálögur á lögaðila í landinu, sem hefur vissulega verið umdeilt en kemur ekki síst til vegna þess að við þurfum að leggjast sameiginlega á árar, eins og kemur fram í þeirri grein sem hv. þingmaður nefnir hér, til að slá á verðbólguna. Það er gríðarlega mikilvægt að atvinnulífið leggi sitt af mörkum þar. Þá er auðvitað einnig boðað að ferðaþjónustan leggi meira af mörkum með upptöku gistináttagjalds á nýjan leik og boðuð er ný gjaldtaka á skemmtiferðaskip sem auðvitað eiga að greiða einhvers konar gistináttagjald samhliða einhvers konar umhverfisgjaldi því það eru umhverfisáhrif af komu þeirra. Þannig að hv. þingmaður spyr: Hvað gerir forsætisráðherra? Ég hef bara nefnt nokkur dæmi um það hvernig við höfum verið að vinna að því í tíð þessarar ríkisstjórnar að gera nákvæmlega skattkerfið réttlátara.

að forsætisráðherra hljóti að hafa verkfæri til að skerast í leikinn þegar það er svona gríðarlegur hagnaður hjá fyrirtækjum, hjá fyrirtækjaeigendum og miklar arðgreiðslur á tímum verðbólgu eins og við erum að ganga í gegnum í dag, sem er að bíta almenning. Það hljóta að vera til verkfæri sem almennilega bíta og skerast í leikinn frekar en að grátbiðja fjármagnseigendur um að haga sér og taka þátt.

staðfastlega að það þurfi að vera einhver ábyrgð á herðum fjármagnseigenda, á herðum atvinnurekanda, þá þurfi að sækja þennan pening en ekki bara biðja fólk um að haga sér aðeins betur í núverandi ástandi.

Allt það sem gert hefur verið (Gripið fram í.) og hefur verið boðað snýst um að skapa hér réttlátara skattkerfi. Allt það sem gert hefur verið á hinni hliðinni, gjaldahliðinni, hvort sem það snýst um að lækka kostnað fólks í heilbrigðiskerfinu, efla barnabótakerfið eða auka húsnæðisstuðninginn, er annað dæmi um aðgerðir sem snúa að því hvernig við getum tryggt sem best jöfnuð í samfélaginu. Allt það sem ríkisstjórnin hefur gert hingað til og boðað til að takast á við verðbólguna höfum við verið að ræða hér, m.a. í umræðum um fjármálaáætlun þar sem við höfum lagt sérstaka áherslu á að standa vörð um tekjulægstu hópana og tryggja það einmitt

Það bárust fréttir af því síðastliðna helgi og síðan fleiri í kjölfarið, fyrst í Morgunblaðinu og síðan m.a. í viðtali við forstjóra Persónuverndar í Reykjavík síðdegis á Bylgjunni í gær, að verið væri að skoða misnotkun á lyfjagátt

sem mestu vari þá hljóta það að vera heilbrigðisupplýsingar og upplýsingar um lyfjaávísanir til fólks. Þarna virðist vera einhver misbrestur á. Mig langar í þessu samhengi til að spyrja hæstv. heilbrigðisráðherra hvort ráðherra þyki eðlilegt að Persónuvernd, þótt sú stofnun heyri ekki beint undir ráðherra, landlæknisembættið og Lyfjastofnun hafi vitað jafn lengi og raunin virðist vera af gallanum án þess að aðhafast. viðlíka galli kæmi upp í kerfum sem einkaaðilar héldu utan um er hætt við að eftirlitskerfið hefði hrokkið af hjörunum. Sömuleiðis langar mig að spyrja hæstv. ráðherra hvort heilbrigðisráðuneytinu hafi verið kunnugt um vitneskju landlæknisembættisins, Lyfjastofnunar og Persónuverndar um þetta mál allar götur frá því að það kom upp mitt síðasta ár, að því er virðist, og hefur ráðuneytið haft af því einhver afskipti hingað til?

Það hefur svo sem ekki komið fram að það sé einhver sérstök misnotkun í gangi með viðkvæmar upplýsingar en það er ekki eðlilegt að þetta sé með þessum hætti.

að þessum upplýsingum hafi einmitt verið dreift til þriðja aðila sem getur varla talist annað en misnotkun á þeirri stöðu sem viðkomandi starfsmaður hefur verið í.

Já, það er auðvitað mjög alvarlegt ef það er staðan að þessum upplýsingum hafi verið dreift til þriðja aðila. Það er þá rétt að Persónuvernd rannsaki það mál til hlítar,

Frú forseti. Fólk og fyrirtæki eiga rétt á því að íslenska ríkið komi hreint fram í samskiptum við borgarana. Það á ekki síst við í dómsal þar sem rúmlega 200 millj. kr. hagsmunir eru undir fyrir fyrirtæki í þessu landi sem heitir Danól. Aðili í þeirri stöðu á skýlausan rétt á aðgangi að gögnum málsins. Hann á líka rétt á því að lykilgögn frá alþjóðastofnunum sem staðfesta málstað fyrirtækisins og ganga þvert á ranga ákvörðun ríkisins séu lögð fram fyrir dómi þegar fyrirtækið leitar réttar síns. Um þetta var rætt á sláandi fundi í stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd í morgun og þetta var líka í fréttum í gærkvöldi og á vefmiðlum í dag. Samkvæmt gögnum málsins beitti fjármálaráðuneytið Skattinn þrýstingi til að láta Danól greiða toll af pitsaosti í jurtaolíu sem á ekki að greiða toll af. Þetta er gert eftir að Mjólkursamsalan og Bændasamtökin krefjast þess. Þessi ákvörðun og þrýstingur ráðuneytisins sem starfsmenn Skattsins sögðu fyrir dómi að væri lögbrot af hálfu ráðuneytisins er byggð á óformlegum tölvupósti frá starfsmanni ESB. Það sem ekki kom fram er að þessi sami starfsmaður ESB sendi annan tölvupóst nokkrum dögum síðar þar sem hann breytti fyrri afstöðu sinni sem ríkið byggði þó allt sitt á vegna þess að hann fékk ekki réttar upplýsingar. Sá tölvupóstur hvarf og var aldrei lagður fram eða sendur fyrirtækinu sem í hlut á þótt það eigi að sjálfsögðu skýran rétt á því. Málið fór fyrir dóm og það liggur fyrir að ríkislögmaður og fjármálaráðuneytið lögðu ekki fyrir dóminn þetta lykilgagn og heldur ekki svör frá ESB og Alþjóðatollastofnuninni þar sem sú skýra niðurstaða lá fyrir að ríkið sé að tollflokka vöruna ranglega en fyrirtækið rétt. Þessi bréf bárust ráðuneytinu og ríkislögmanni frá Skattinum í nóvember 2021 en voru ekki lögð fram í Landsrétti fáeinum vikum síðar. Mín spurning er einföld og ég veit að ráðherra þekkir málið vel: Hvers vegna hvarf seinni tölvupósturinn frá ESB sem breytti fyrri afstöðu sem ríkið hafði byggt allt sitt á? Og af hverju voru ekki lögð fyrir dóm svörin frá ESB og Alþjóðatollastofnuninni sem sögðu skýrt að íslenska ríkið væri að flokka vöruna ranglega og ganga á svig við lög og alþjóðlegar skuldbindingar?

sem fer fram fyrir dómstólum: Það er ríkislögmaður sem gætir hagsmuna ríkisins og íslenskir dómstólar dæma eftir íslenskum lögum. Þeir dæma eftir þeim lögum og reglum sem við höfum sett á grunni fullveldis okkar um þessi efni. Það stenst ekki að framkvæmd stjórnvalda við tollaákvarðanir sé og við verðum að hafa það í huga að við Íslendingar höfum forræði yfir þessum málum rétt eins og önnur ríki. Ríki utan Evrópusambandsins, eins og Noregur og Liechtenstein, fara hvert fyrir sig dálítið ólíkar leiðir og það er hvergi þannig að formleg afstaða Evrópusambandsins sé ráðandi atriði um niðurstöðu yfirvalda á hverjum stað. Þannig myndi ég segja að það væri býsna langsótt að halda því fram að dómari á Íslandi, sem ætlar að dæma eftir íslenskum lögum sem um efnið gilda, hefði látið það ráða afstöðu sinni hvað segði í tölvupósti frá embættismanni Evrópusambandsins. Ég held að það sé býsna langsótt afstaða. Það er ekki þannig í daglegum störfum mínum að ég sé að hafa afskipti af því hvaða gögn eru lögð fram í einstaka málum og þannig var það að sjálfsögðu ekki í þessu máli. En það hafa hins vegar verið reistar spurningar og það er mín skoðun að ríkið eigi að veita fullt gagnsæi um forsendur fyrir ákvarðanatöku. Nú er stjórnskipunar- og eftirlitsnefnd að lýsa áhuga á því að skoða þetta mál og við munum veita allar upplýsingar sem við getum og ég veit að Skatturinn mun sömuleiðis

að bera vitni. Og hvað sögðu starfsmenn Skattsins þar? Þeir töluðu bara nákvæmlega og skýrt um það að fjármálaráðuneytið væri að fara fram með röngum hætti. Þeir sögðu sig frá málinu vegna þess að fjármálaráðuneytið var að þrýsta á um ranga niðurstöðu sem fyrirtæki og hagsmunaaðilar úti í bæ höfðu hvatt ráðuneytið til þess að leggja fyrir. Hvað segir hæstv. fjármálaráðherra um það sem starfsmenn Skattsins sögðu þarna fyrir dómi?

— var ekki lagt fram fyrir dóminn þótt það hefði klárlega getað haft áhrif á niðurstöðuna og heldur ekki álit Alþjóðatollastofnunarinnar um nákvæmlega sama efni? Er það skoðun ráðherra

Virðulegi forseti. Hér var nú margt sagt sem ég verð að gera athugasemdir við. Í fyrsta lagi var því haldið fram að fyrir hefði legið einhver niðurstaða Evrópusambandsins, hvorki meira né minna, þegar um er að ræða skoðun embættismanns í tölvupósti. Síðan er vísað í niðurstöðu Alþjóðatollastofnunarinnar sem er fengin eftir að þessi samskipti öll eiga sér stað, þannig að það verður að hafa það í huga hver tímalínan er í málinu. Þegar hv. þingmaður segir að starfsmenn tollsins hafi borið með einhverjum hætti fyrir dómstólum þá þekki ég það mál bara einfaldlega ekki, hvað nákvæmlega var sagt þar. Ég get hins vegar sagt það alveg eins og er að það eru gríðarlega miklir hagsmunir undir almennt varðandi flokkun á tollvörum og það skiptir miklu máli að þær séu rétt flokkaðar, séu bæði í samræmi við alþjóðlegar skuldbindingar okkar og eins líka að við stöndum við þá tollvernd sem við höfum lofað að veita gagnvart innlendum framleiðendum.

Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um virðisaukaskatt, nr. 50/1988, o.fl. (eftirlitsheimildir, endurgreiðsla og séreignarsparnaður). Frumvarpið er á þskj. 1488 og er 952. mál þingsins.

Áform um þessa lagasetningu voru kynnt í samráðsgátt stjórnvalda 6.–13. mars á þessu ári og drög að frumvarpinu voru kynnt til umsagnar í samráðsgáttinni dagana 15. til og með 22. mars. Að auki var við vinnslu frumvarpsins haft samráð við ríkisskattstjóra, dómsmálaráðuneytið, menningar- og viðskiptaráðuneytið og héraðssaksóknara. Í frumvarpinu eru lagðar til tvenns konar breytingar á lögum um virðisaukaskatt. Annars vegar er lagt til að ríkisskattstjóra verði veitt aukin úrræði til að bæta skil og eftirlit með þeim sem skráðir eru á virðisaukaskattsskrá. Hins vegar er lagt til að endurgreiðsluhlutfall virðisaukaskatts vegna vinnu manna við nýbyggingu, endurbætur og viðhald íbúðarhúsnæðis verði lækkað. Um fyrra atriðið, um aukin úrræði, vil ég segja að hér er lagt til að ríkisskattstjóra verði veittar frekari heimildir til að synja aðila um skráningu að nýju á virðisaukaskattsskrá. Nánar tiltekið á þetta við í þeim tilvikum þegar um er að ræða vanskil á virðisaukaskatti, virðisaukaskattsskýrslum eða ef um er að ræða vanskil á opinberum gjöldum. Einnig er lagt til í frumvarpinu að ríkisskattstjóra verði veittar frekari heimildir til að úrskurða aðila í ákveðnum tilvikum af virðisaukaskattsskrá, þ.e. í þeim tilvikum þegar um er að ræða vanskil á virðisaukaskatti, virðisaukaskattsskýrslum, skattframtölum og opinberum gjöldum. Einnig er lagt til að ríkisskattstjóra verði heimilt að úrskurða aðila af virðisaukaskattsskrá í þeim tilvikum þegar aðili verður ekki við ítrekaðri beiðni ríkisskattstjóra um gögn og upplýsingar um skattskyldan rekstur sinn. Lagt er til að hinar auknu heimildir taki þegar gildi. Talin er nauðsyn á að ríkisskattstjóri fái aukin úrræði til að bregðast við vanskilum á virðisaukaskattsskýrslum og virðisaukaskatti þar sem núverandi úrræði ríkisskattstjóra hafa ekki reynst nægjanleg. Þær breytingartillögur sem lagðar eru til í frumvarpinu eiga að stuðla að skilvirkara skatteftirliti og koma í veg fyrir að aðilar sæti ítrekað áætlunum eða skili ekki innheimtum virðisaukaskatti í ríkissjóð. Í frumvarpinu kemur skýrt fram að ríkisskattstjóri þurfi að gæta jafnræðis og meðalhófs við ákvarðanatöku þar sem í úrræðunum felast auknar kröfur á skráningarskylda aðila. Verður þeim eðli máls samkvæmt aðeins beitt þegar nauðsyn krefur og þegar önnur úrræði ná ekki því markmiði sem að er stefnt. síðari hlutann, sem er endurgreiðsluhlutfall virðisaukaskattsins, þá er hér um að ræða endurgreiðsluhlutfall vegna vinnu manna við nýbyggingu, endurbætur og viðhald íbúðarhúsnæðis. Lagt er til í frumvarpinu að hlutfallið verði lækkað úr 60% í 35% frá og með 1. júlí næstkomandi, þ.e. á miðju árinu 2023. Markmið tillögunnar er helst að sporna við verðbólguþrýstingi og draga með því úr þenslu. Þessi aðgerð er einn liður í markmiðum stjórnvalda til að bæta enn frekar afkomu ríkissjóðs og ná niður verðbólguvæntingum til lengri tíma. Tillögunni er ætlað að styðja við eitt af meginmarkmiðum Seðlabankans, að stuðla að stöðugu verðlagi og því að árleg verðbólga verði innan vikmarka og sem næst 2,5%. Það má

en það byggist á því að vinnuliður við nýbyggingar, samkvæmt grunni byggingarvísitölunnar, er um þriðjungur. Við sjáum á sama tíma af opinberum gögnum að markaðsvirði nýbygginga hefur nokkuð hressilega sagt skilið við byggingarkostnaðinn og það er nokkuð langt síðan við sáum jafn mikið gap á milli markaðsvirðis nýbygginga og byggingarkostnaðar, þ.e. að arðsemin af nýbyggingum virðist hafa verið töluvert mikil og sérstaklega hin síðari misseri. Af þessari ástæðu og að því gefnu að betra jafnvægi náist milli framboðs og eftirspurnar þá er ekki ástæða til að ætla að þessi aukni byggingarkostnaður rati allur út í markaðsverðið. Það liggur fyrir, þrátt fyrir nokkra lækkun húsnæðisverðs og þrátt fyrir hækkandi fjármagnskostnað og nokkuð aukinn kostnað vegna aðfanga, bæði vegna alþjóðlegra kostnaðarhækkana og talsverðra launahækkana í nýgerðum kjarasamningum, það eru nokkrar breytingar á þessum markaði. Þó eru enn mikil umsvif á byggingarmarkaði. Sem dæmi má nefna að samkvæmt fasteignaskrá Húsnæðis- og mannvirkjastofnunar hafa aldrei verið fleiri íbúðir í byggingu en um síðustu áramót og í mars var enn verulegur fjöldi íbúða í byggingu. Endurspeglast sú staðreynd m.a. í stórauknum útlánum til byggingarfyrirtækja í ársbyrjun sem gefur jafnframt vísbendingu um framhald þess mikla fjárfestingarvaxtar sem varð á fjórða ársfjórðungi síðasta árs, 2022, þegar hlutdeild fjárfestingar í landsframleiðslu var hærri en hafði verið frá árinu 2008; sagt gríðarlega mikil umsvif á þessum markaði um þessar mundir. Samandregið má segja að hér sé slegið á þenslu strax á þessu ári enda er það eitt mikilvægasta verkefni ríkisstjórnarinnar um þessar mundir. Ég tel ekki tímabært að tjá mig mikið um það hvort þessi ákvörðun eigi að koma til endurskoðunar síðar. Það verður að meta af aðstæðum. Það er alveg ljóst að þetta hefur á tímum verið mikilvægt tól fyrir stjórnvöld til að beita. Við höfum t.d. á köflum,

þá beittum við því sem örvandi aðgerð. Við létum hana síðan renna sitt skeið. Það er hægt að segja um 60% endurgreiðsluna að hún hefur varað mjög lengi. Hún er nánast orðin eins og hluti af umhverfi byggingargeirans á Íslandi þannig að þetta er töluvert mikil breyting sem við erum að mæla fyrir hér og mér finnst ekki óeðlilegt að margir muni líta þannig á að þegar fram í sækir munum við vilja aftur aftur falla í þetta hefðbundna far með 60% endurgreiðsluna. En eins og ég segi, það er eitthvað sem við þyrftum að meta af markaðsaðstæðum. Aðallega myndi ég telja að það ætti að ráðast af framboði nýbygginga eins og það mun þróast milli ára í framtíðinni. Ég ætla næst að víkja að breytingum á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða og lögum um tekjuskatt. Að því er varðar þessar breytingar, sérstaklega fyrst á lögum um skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, þá er lagt til að heimildir til skattfrjálsrar ráðstöfunar og úttektar viðbótariðgjalds til séreignarsparnaðar í tengslum við öflun íbúðarhúsnæðis til eigin nota

Með þessu er þá framlengt úrræði sem hefur nýst tugum þúsunda íslenskra heimila til að draga úr skuldum og bæta eignastöðu sína. Þessi áform endurspeglast sömuleiðis í yfirlýsingu stjórnvalda frá 12. desember sl. sem sett var fram í kjölfar nýafstaðinna kjarasamninga á almennum vinnumarkaði. Ég ætla nú ekki að fara í langt mál um þetta úrræði en það má segja að með þessu sé tryggt ákveðið samræmi við hið varanlega úrræði sem er komið í lögin fyrir fyrstu íbúðarkaup. Við höfum þá fest í lög úrræði fyrir fyrstu íbúðarkaupendur til að taka út allt að tíu ára uppsafnaðan séreignarsparnað skattfrjálst til að byggja upp eigið fé. Þetta er hluti af þeirri séreignarstefnu sem við höfum rekið hér. Með því að við framlengjum núna þennan þátt málsins sem tekur til allra jafnt og ekki bara til fyrstu íbúðarkaupenda þá erum við að tryggja að það úrræði gildi sömuleiðis í tíu ár. ár. Síðan, eins og við vitum, hefur þingið nýlega afgreitt tillögu um að tilgreinda séreignin, það sparnaðarform lífeyris, geti líka gagnast í þessum sama tilgangi. Það er ekki hluti af þessu máli en er hluti af því umhverfi sem við höfum byggt upp vegna þess að skattfrjáls úttekt séreignarsparnaðar hefur af sumum verið gagnrýnd fyrir það að hún nýtist ekki nægilega vel tekjulægri enda vinnumarkaðarins. Á móti vega þá úrræðin sem fylgja tilgreindu séreigninni sem myndu þá bæta upp fyrir það sem upp á vantar vegna þess að þar geta menn nýtt þann þátt sparnaðarins upp í hámörkin sem eru skilgreind samkvæmt lögunum fyrir úttekt séreignarsparnaðarins. Þá er komið að því að gera grein fyrir mati á fjárhagsáhrifum af þessu máli. Það er gert ráð fyrir að breytingarnar á lögum um virðisaukaskatt muni hafa jákvæð áhrif á tekjur og afkomu ríkissjóðs verði frumvarpið óbreytt að lögum. Nákvæm niðurstaða liggur ekki fyrir en við gerum þó ráð fyrir að lækkun endurgreiðsluhlutfalls virðisaukaskatts af vinnulið íbúðarhúsnæðisins muni auka tekjur ríkissjóðs um 2,7 milljarða á síðari helmingi ársins 2023

umfram þau áhrif sem þegar kunna að hafa komið fram af völdum heimildarinnar frá 2014. Það mat byggist á því að nýtingin verði áfram svipuð og verið hefur að undanförnu en gera má ráð fyrir því að flestir sem nýta séreignarsparnað sinn til greiðslu inn á fasteignalán geri það áfram á meðan það er í boði. Heldur hefur þó fækkað í hópnum síðustu misseri. Í heildina hefur fólk þó tekið út úr séreignarsparnaðarúrræðinu yfir 100 milljarða frá því að úrræðið var lögfest. Nánar tiltekið er úttektarumfangið eða heildarumfangið metið á 107 milljarða um þessar mundir og 59.000 manns koma þar við sögu. Þeir hafa þá nýtt sér heimildina einhvern tímann á tímabilinu frá júlí 2014 til mars 2023. Að því gefnu að nýtingin verði áfram sú sama og verið hefur má búast við því að um 130 milljarðar verði alls í þessu í þessu mengi sem hefur verið tekið út og ráðstafað inn á höfuðstól fasteignalána á tímabilinu frá júlí 2014 til og með desember 2024, þar af um 20 milljarðar á tímabili þeirrar framlengingar sem hér er lögð til.

Þetta er aðgerð sem er viðurkennt að ýtir upp byggingarkostnaði og er til þess fallin að hægja á uppbyggingu íbúðarhúsnæðis, hefur sem sagt neikvæð áhrif á framboð

á húsnæðismarkaði og það er nú bara viðurkennt hérna í greinargerð að þetta sé aðgerð sem ætti almennt að leiða til þess að húsnæðisverð verði hærra

Það er kannski hægt að segja að þar sem um er að ræða framlengingu á öðru úrræðinu sé í sjálfu sér ekki nein breyting að eiga sér stað. Eina breytingin sem er að eiga sér stað er sú að við erum að þrengja að endurgreiðslum vegna virðisaukaskatts af vinnuliðnum.

að úttektir á séreignarsparnaðinum gagnast í mjög mörgum tilvikum fólki sem er ekkert að hreyfa sig á fasteignamarkaði heldur býr bara í sínu húsnæði og nýtir úttektina til að greiða niður lánin sín.

Það sem mér finnst skipta mestu máli við þessar aðstæður sem eru uppi núna er sú gríðarlega framlegð sem virðist vera til staðar við nýbyggingar á íbúðarhúsnæði. Það sjáum við af opinberum tölum.

Virðulegi forseti. Það er kannski ekki miklu við þetta að bæta en auðvitað segir það sig sjálft að það að framlengja eitthvert úrræði er breyting. Það kemur nú bara fram í greinargerð að áhrifin séu til hækkunar á húsnæðisverði. Þau áhrif væru ekki til staðar eða væru að fjara út ef ákveðið hefði verið að framlengja þetta ekki. Annars kannski bara að velta því upp hérna í seinna andsvari að nú hefur verið gagnrýnd þessi skattfrjálsa ráðstöfun séreignarsparnaðar á þeim forsendum að hún leiti frekar ofarlega í tekjustigann. Fjármálaráð er nýbúið að skila áliti þar sem er kallað eftir mjög markvissum stuðningi

Virðulegi forseti. Aðeins varðandi framlenginguna þá vil ég bara vekja aftur athygli á því að hún er gerð í tengslum við lok kjaralotunnar sem kláraðist undir lok síðasta árs. Ég er hins vegar gríðarlega ánægður með að það skyldi hafa tekist samstaða hér á þinginu um að viðhalda þessu tíu ára kerfi fyrir fyrstu íbúðarkaupendur. Við erum sem sagt að sjá núna fyrir endann á fyrirkomulaginu sem er almenna fyrirkomulagið fyrir alla, óháð

þess að á meðan það er góð afkoma af því að reisa nýjar íbúðir, byggja meira af íbúðarhúsnæði, er þessi hvati til staðar og þótt byggingarkostnaðurinn kunni samkvæmt þessu, á meðan þessi

og held að við ættum alltaf að hafa í huga hver kostnaður samfélagsins er af því og hvernig samkeppnisstaða fyrirtækja skekkist þegar sumir skilgreina sig utan marka reglnanna.

En mig langaði til að spyrja hæstv. fjármálaráðherra, af því að hérna kemur fram tiltekin breyting varðandi frekari úrræði skattayfirvalda til eftirlits og aðgerða þegar menn verða uppvísir að brotum:

Við erum alltaf í góðum samskiptum við Skattinn og tökum ábendingum frá Skattinum um atriði sem geta horft til aukinnar skilvirkni í skattframkvæmdinni. Ég ætla nú bara að leyfa mér að segja að hérna séum við dálítið að fjalla um skussana í virðisaukaskattskerfinu, þá sem skila ekki skýrslum, og jafnvel er ástæða til að óttast að hér séu mikil tengsl við það sem við höfum kallað kennitöluflakk, þar sem eru sífellt stofnaðar nýjar kennitölur til að hefja sömu atvinnustarfsemina og taka við virðisaukaskatti samkvæmt einhverjum reikningum sem síðan á endanum er ekki skilað.

menn eða fyrirtæki sem gerast sek um þetta eru vissulega brotleg við ríkissjóð en líka við samkeppnisaðila og samfélagið allt. En af því að ráðherra er hér með frumvarp sem er með alls alls konar þá vil ég kannski líka bara leyfa mér að fara aðeins í stóru myndina, sem sum þessara úrræða held ég að tengist beint og óbeint, en það eru ummæli Rannveigar Sigurðardóttur varaseðlabankastjóra í fjölmiðlum í dag þar sem hún er að ámálga það sem svo margir hafa gert, að verðbólgan myndi ganga hraðar niður ef ríkið sýndi meira aðhald, og kannski sérstaklega þennan punkt hennar um að það sé ekki verið að nýta tækifærið

og þær aðgerðir sem við erum hér að ráðast í eru einmitt hugsaðar til þess að bæta afkomuna enn frekar. Það er engum blöðum um það að fletta að þegar frumjöfnuðurinn hjá ríkissjóði batnar um 200 milljarða á skömmum tíma þá er ríkissjóður að taka til sín ávinninginn af þeirri þenslu sem er í samfélaginu. Það er bara augljóst. Og reyndar er afkomubatinn á þennan mælikvarða svo mikill að það fer bara í sögubækurnar sem einhver mesti afkomubati í ríkisfjármálum. …) Svo er alltaf spurning hvort það hefði mátt gera meira og betur og ég held að Seðlabankinn hefði líka alveg ástæðu til að spyrja sig að því stundum hvort vextir hafi mögulega verið lækkaðir of mikið á tímabili og þannig hagkerfið örvað of mikið.

skattfrjálsri ráðstöfun séreignarsparnaðar inn á húsnæðislán hefur neikvæð áhrif á íbúðaverð, hvernig þessi ráðstöfun mun halda áfram að viðhalda þeim þeim neikvæðu áhrifum sem þegar eru komin fram, þannig að ég ætla ekki að dvelja mikið við þann þátt. En mig langar að spyrja ráðherrann, vegna þess að í greinargerð frumvarpsins kemur fram að þessi framlenging sé hluti af aðgerðum til að styðja við lífskjör lág- og millitekjufólks, m.a. með markvissum aðgerðum í húsnæðismálum: Er þetta markviss aðgerð? Ég hefði nefnilega haldið að séreignarsparnaðarleiðin væri með þeim ómarkvissari af því að þar er ekki fókusinn settur á þá hópa sem þurfa að njóta.

þá virðist afkoman af byggingu nýrra íbúða vera slík að það sé gott svigrúm þar og það sé engin ástæða til að ætla að þessi breyting á byggingarkostnaði rati beint út í verðlagið. Varðandi hitt, sem er úttektin á séreignarsparnaðinum og ráðstöfun inn á fasteignalán, þá höfum við látið vera að búa til vísitölu fjölskyldunnar sem við teljum að úrræðið henti helst. Staða fólks er bara svo fjölbreytt og ólík. Það er alveg rétt að það er ákveðið hlutfall sem hefur farið til fyrstu íbúðarkaupa en við mátum það þannig á sínum tíma og metum það enn — og höfum nú fengið eindregna ósk frá leiðtogum stéttarfélaganna sem voru að ljúka kjaralotunni hérna fyrir áramót að úrræðið skipti þeirra félagsmenn gríðarlega miklu máli. Og það kemur mér ekkert á óvart. Það er erfitt að tala þannig um þetta mál, þegar tugir þúsunda einstaklinga eiga undir, að það sé eitthvert svona

þörfum lág- og millitekjufólks. Og þannig kemst ég að spurningunni sem er: Hvernig munu þær aðgerðir sem hér eru lagðar til, hvernig mun sú framlenging af skattfrjálsri ráðstöfun nýtast þeim hópum? Eða, svo að ég orði það bara einfalt: Hversu mikið af þessum 20 milljörðum sem verða greiddir inn á fasteignalán á gildistíma framlengingarinnar, hversu mikið af þessum 20 milljörðum mun rata til lág- og millitekjufólks?

þær upplýsingar mjög auðveldlega. En við þurfum að hafa það í huga hér að það er hámark á úttektinni og það kemur í veg fyrir að það sé sívaxandi hlutfall

getur verið og þannig er það við ákveðið tekjubil sem þú getur náð hámarksávinningi af úrræðinu og það tekjubil liggur svona rétt fyrir ofan meðaltekjur í landinu myndi ég segja.

forvitnast um ákveðin atriði er lúta að þessari lækkun á endurgreiðsluhlutfalli úr 60% í 35% eins og fram kemur í 5. gr. frumvarpsins. Ég rek augun í, og sýni því nú skilning, að í skýringum með þessari grein

kanna í samráði hvaða áhrif þetta kynni að hafa. Mig langar að spyrja hæstv. ráðherra hvort hann hafi áhyggjur af því að þessari lækkun geti fylgt aukning í skattundanskotum.

en við skulum hafa það í huga að þetta er mjög fjölbreyttur hópur sem fær og nýtur góðs af endurgreiðslunni. annars vegar byggingaraðilar en líka einstaklingar. Við höfum á tímum verið að útvíkka gildissvið yfir í ákveðnar tegundir vinnuframlags sem er þá endurgreiðslubært. Varðandi skattundanskotin þá er það eitt af því sem ég held að við þurfum að fylgjast vel með. Það er engin launung að þingið fékk ábendingar frá Skattinum fyrir nokkrum árum síðan um það að Skatturinn hafi talið að þegar við fórum upp í 100% endurgreiðslu hafi skilin, sérstaklega frá einstaklingum, virst vera betri. Um þetta var nokkuð rætt þegar við fórum aftur niður í 60% og það er alveg ástæða til að velta þessu fyrir sér. Þetta er ein af ástæðunum fyrir því að ég segi að það er kannski ekki tímabært að ákveða hvort eða hvenær (Forseti hringir.) við hækkum aftur hlutfallið í 60% en þetta gæti verið einn þátturinn sem gæti gefi okkur tilefni til þess.

að þegar hlutfallið var hækkað þá hafi það einmitt staðið, sér í lagi í tilfelli einstaklinga, fyrir meiri skilum. Þá langar mig bara að spyrja hvort það séu einhver áform um það hjá hæstv. ráðherra í hans ráðuneyti og/eða téðri stofnun að skoða þetta sérstaklega til þess að við höfum þá betri gögn og betri upplýsingar um það til að byggja framtíðarákvarðanir á, hvort heldur væri til frekari hækkunar eða afnáms eða hvernig sem við gerum það.

Ég hef nefnt það hér áður að við þurfum að meta það líka með tilliti til þessara þátta sem við höfum verið að ræða, sem sagt byggingarkostnaðarins. Það er ákveðið áhyggjuefni að að á sama tíma og við erum að draga úr endurgreiðslunum þá er auðvitað verðbólga, vextir eru eitthvað að hækka, laun hafa verið að hækka og byggingarkostnaður almennt aðeins að hækka, þannig að það gæti verið eitthvað að draga úr þessari framlegð sem ég hef verið að ræða um hér, og þetta bætist þá við. Þetta eru þættir sem við þurfum að hafa augun á vegna þess að við erum mest upptekin af því að tryggja að það sé eðlilegt framboð á nýju íbúðarhúsnæði. Varðandi skattamálin er það sömuleiðis þannig að við þurfum að meta það. Við þurfum að muna það líka að í þessu samhengi þá snýst þetta kannski síður um einstaklingana sem fara fram á það að fá reikning og

Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um Evrópska efnahagssvæðið sem varðar bókun 35 við EES-samninginn. Frumvarpið ritaði starfshópur sem í sátu dr. Gunnar Þór Pétursson, prófessor sem einnig var formaður hópsins, Sigríður Á. Andersen, lögmaður og fyrrverandi dómsmálaráðherra, Anna Jóhannsdóttir, skrifstofustjóri í utanríkisráðuneytinu, Páll Þórhallsson, skrifstofustjóri forsætisráðuneyti og Gunnar Atli Gunnarsson, lögmaður og þáverandi aðstoðarmaður hæstaréttardómara. Meginmarkmið EES-samningsins er að koma á fót einsleitu Evrópsku efnahagssvæði, en í því felst að einstaklingar og lögaðilar í atvinnurekstri búi við það jafnræði að sömu reglur gildi á öllu Evrópska efnahagssvæðinu. Í því felst einnig að tryggja verður að EES-reglum sé beitt og þær skýrðar með samræmdum hætti í öllum aðildarríkjunum. Trúnaðarskyldur EES-samningsins, sem allir aðilar samningsins undirgangast, kveða á um að gera skuli allar viðeigandi ráðstafanir til að tryggja að staðið verði við þær skuldbindingar sem leiða af samningnum og varast skuli þær ráðstafanir sem teflt geta í tvísýnu að markmiðum samningsins verði náð. Markmiðið með frumvarpi þessu er að tryggja að einstaklingar og lögaðilar njóti að fullu réttinda sinna á grundvelli EES-samningsins, eins og hann hefur verið tekinn upp í íslenska löggjöf, og njóti þannig að fullu jafnræðis á við einstaklinga og lögaðila í öðrum aðildarríkjum hans. Þá er markmið frumvarpsins að standa vörð um EES-samninginn með því að ekki leiki vafi á því að þjóðréttarskuldbindingar sem í samningnum felast séu einnig uppfylltar hér á landi, í þessu tilviki þær kröfur sem felast í bókun 35 við samninginn.

Samkvæmt bókuninni skulu rétt innleiddar EES-reglur gilda í þeim tilvikum sem þær rekast á við önnur sett lög. Með hugtakinu „sett lög“ er átt við almenn lög en ekki stjórnarskipunarlög. Mikilvægt er að taka fram að bókun 35 hefur þannig ekki áhrif á stöðu innleiddra EES-reglna gagnvart stjórnarskránni. Þegar EES-lögin voru sett fyrir rétt rúmum 30 árum, var gert ráð fyrir að bókun 35 yrði innleidd með 3. gr. laganna. Ákvæði greinarinnar er orðað þannig að skýra skuli lög og reglur, að svo miklu leyti sem við á, til samræmis við EES-samninginn og þær reglur sem á honum byggja. Samkvæmt orðanna hljóðan er hér um lögskýringarreglu að ræða, sem á sér einnig stoð í þeirri grunnreglu íslensks réttar, og í raun norræns réttar, að skýra skuli lög og reglur í samræmi við þjóðréttarskuldbindingar. Skilja má athugasemdir við ákvæðið í frumvarpinu sem svo að ætlunin hafi verið að réttilega innleiddar EES-reglur myndu jafnframt ganga framar öðrum reglum, jafnvel yngri reglum. Það hefur hins vegar orðið æ skýrara í dómaframkvæmd að dómstólar telji sér ekki fært að beita ákvæði 3. gr. laganna umfram skýrt orðalag ákvæðisins sjálfs, þ.e. sem lögskýringarreglu. Þannig njóta réttilega innleiddar EES-reglur ekki forgangs á grundvelli þeirrar greinar. Þetta hefur jafnframt leitt til þess að dómstólar hafa í sumum tilvikum talið óþarft að afla ráðgefandi álits EFTA-dómstólsins um túlkun EES-reglna sem alla jafna ætti að beita í viðkomandi málum þar sem ekki er talið reyna á þær vegna annarra ósamrýmanlegra yngri laga. Framkvæmd þessi getur leitt til þess að grundvallarreglur EES-réttarins sem hér hafa lagagildi verði óvirkar, til að mynda fjórfrelsisreglurnar mikilvægu sem þó eru ekki ófrávíkjanlegar. Þessi staða hefur valdið því að einstaklingar og lögaðilar hafa ekki í öllum tilvikum getað byggt á og náð fram þeim réttindum sem samningurinn einfaldlega áskilur þeim. Hefur þetta á þann hátt komið niður á réttaröryggi þeirra og þeim réttmætu væntingum sem borgararnir geta gert til EES-samningsins, eftir nær 30 ára sögu hans sem hluta íslensks réttar. Bent hefur verið á óskýra innleiðingu bókunar 35. t.d. í niðurstöðum fjölmargra íslenskra fræðimanna á sviði EES-réttar, í opnu samningsbrotamáli Eftirlitsstofnunar EFTA og í niðurstöðum starfshóps utanríkisráðherra um innleiðingu bókunar 35 frá 2017. Fyrir liggur að næsta skref í samningsbrotamáli ESA væri málshöfðun fyrir EFTA-dómstólnum til staðfestingar á því að Ísland hafi brotið gegn skuldbindingum sínum samkvæmt EES-samningnum vegna innleiðingar á bókun 35 hér á landi. þetta leitt til endurmats stjórnvalda í málinu en með því að leggja fram frumvarp nú er frumkvæði og forræði íslenskra stjórnvalda á málinu tryggt. Með þessu frumvarpi er lagt til nýtt ákvæði sem felur í sér afmarkaða og sértæka forgangsreglu og kemur til viðbótar við lögskýringarreglu 3. gr. laganna. Ákvæðið kveður á um að ef skýrt og óskilyrt lagaákvæði sem réttilega innleiðir skuldbindingu samkvæmt EES-samningnum er ósamrýmanlegt öðru almennu lagaákvæði skal hið fyrrnefnda ganga framar, nema Alþingi hafi mælt fyrir um annað. Á þetta við hvort sem umrætt ákvæði er yngra eða eldra. Sama á við um skuldbindingar sem eru innleiddar með stjórnvaldsfyrirmælum og rekast á við önnur stjórnvaldsfyrirmæli. Í frumvarpinu er farin sambærileg leið við innleiðingu bókunar 35 og gert var í upphafi á hinum Norðurlöndunum, einkum Noregi. Þó er þar reyndar gengið lengra og mælt fyrir um að eldri stjórnvaldsfyrirmæli gætu einnig fengið forgang umfram yngri lög norska Stórþingsins.

Hér er ekki átt við óinnleiddar EES-reglur eða reglur sem ekki hafa verið teknar upp í EES-samninginn. Reglan raskar ekki rétthæð réttarheimildanna og kveður þannig ekki á um að stjórnvaldsfyrirmæli sem réttilega innleiða skuldbindingu samkvæmt EES-samningnum gangi framar lagaákvæðum. Þá takmarkast gildissviðið við ákvæði sem eru að mati íslenskra dómstóla nægjanlega skýr og óskilyrt. Í því felst m.a. að það nær einungis til ákvæða sem eru þannig úr garði gerð að þau stofni til réttinda sem einstaklingar eða lögaðilar geta reist dómkröfur á innan lands. Með vísan í almenn lagaákvæði er átt við almenn lög sett frá Alþingi en ekki stjórnarskrá. Ákvæðið nær því ekki til þeirra tilvika þegar lagaákvæði er innleiðir EES-skuldbindingu er ósamrýmanlegt stjórnarskránni. Í frumvarpinu eru rakin dæmi úr gildandi lögum um forgangsreglur sem Alþingi hefur sett til viðbótar við hefðbundnar ólögfestar forgangs- og lögskýringarreglur sem beitt er af dómstólum. Almennt er gengið út frá því að Alþingi hafi við setningu laga sem innleiða skuldbindingar samkvæmt EES-samningnum ætlað að virða þjóðréttarskuldbindingar Íslands samkvæmt samningnum og hafi ekki ætlað að ganga gegn slíkum skuldbindingum við síðari lagasetningu. Ef Alþingi ætlar að setja reglu sem er ósamrýmanleg löggjöf sem innleiðir skuldbindingu samkvæmt EES-samningnum er gert ráð fyrir að það sé tekið skýrlega fram. Dómstólum ber í slíkum tilvikum að dæma eftir þeim lögum þrátt fyrir að af því leiði samningsbrot. Með frumvarpi þessu er því svigrúm löggjafans til lagasetningar í framtíðinni ekki skert og auðvitað getur Alþingi á hverjum tíma fellt þetta ákvæði úr gildi rétt eins og öll önnur. Hér er líka mikilvægt að taka fram að enda þótt talið sé nauðsynlegt að leiða í lög þetta ákvæði verður að teljast fremur ólíklegt að það reyni oft á það. Árekstur laga er frekar fátíður. Áfram er gert ráð fyrir að fyrst verði leitast við að leysa úr ágreiningi með því að ná fram samræmisskýringu samkvæmt 3. gr. EES-laganna. Það er einungis þegar það er ekki hægt sem það kæmi til skoðunar að beita ákvæði því sem hér er lagt til. Í þeim tilvikum þar sem einstaklingur verður fyrir tjóni vegna óinnleiddra EES-gerða eða ranglega innleiddra gerða getur enn reynt á skaðabótaskyldu ríkisins gagnvart einstaklingum og lögaðilum eftir þeim viðmiðum sem skapast hafa um hana og staðfest hefur verið í dómaframkvæmd Hæstaréttar Íslands. Virðulegi forseti. Ég hef nú gert grein fyrir efni frumvarpsins og vil að öðru leyti vísa til þeirrar efnismiklu greinargerðar sem fylgir þessu stutta frumvarpi en þar er ítarlega fjallað um tilefni þess og efni. Sem lítið og opið samfélag hefur Ísland ríka hagsmuni af því að staðið sé við þjóðréttarlegar skuldbindingar. EES-samningurinn er umfangsmesti alþjóðasamningur sem Ísland hefur gert og mótar orðið allt þjóðlífið. Samfélag okkar hefur undanfarin ár orðið æ alþjóðlegra og sést þess víða stað í lagaumgjörð okkar. Með EES-samningnum fékk Ísland aðgang að innri markaði ESB með þeim gagnkvæmu réttindum og skyldum sem í því felst. Réttindum sem mér finnst mikilvægt að einstaklingar og lögaðilar geti leyst úr læðingi með skilvirkum hætti og hafa í raun réttmætar væntingar til. Reyndin er því miður, eins og dómaframkvæmd hefur staðfest, að svo er ekki í öllum tilvikum í dag. Ég tel því rétt að ráða á því bót með þeim hætti sem lagt er til í frumvarpinu. Hér er um að ræða frumvarp sem breytir ekki eðli bókunar 35. Við höfum ekki gert breytingar á bókun 35. Við höfum ekki lagt til neinar breytingar hvað þetta varðar allt frá því að EES-samningurinn var gerður og bókun 35 fylgdi þar með. Ég lít svo á að bókun 35, sem sagði skýrt hver viljinn væri og við ætluðum að innleiða í lög og gerðum það á þeim tíma, tíma, sýni að innleiðingin var ekki tryggilega tryggð í þeim lögum sem nú eru í gildi og dæmin hafa sýnt að svo er ekki. Staðreyndin er sú að flestir lögfræðingar eru sammála um að á þessum tíma hafi komið í ljós að bókunin sé ekki réttilega innleidd. Þetta er vandamál sem hefur verið til staðar í mörg ár. Komið hefur verið á fót starfshópum á fyrri árum sem hafa skilað niðurstöðu sem segja það sama. Í EES-skýrslunni sem Björn Bjarnason vann kemur það sama fram við getum lesið fjöldann allan af fræðigreinum þar sem þetta birtist, þ.e. að bókunin sem tekin var ákvörðun um fyrir 30 árum að skyldi hér gilda og skyldi vera innleidd hafi ekki verið réttilega innleidd að með einhverjum hætti þurfi að leysa það vandamál. Það vandamál er ekki nýtilkomið. Það hefur verið til staðar lengi og ýmsar leiðir skoðaðar. Nú erum við einfaldlega á þeim stað að með einhverjum hætti þarf að leysa þetta vandamál. Hér er lagt til að þingið fjalli um það hvort þessi leið sem hér er að finna sé sú leið sem þingið telji rétta,

Þingið getur líka tekið ákvörðun um að samþykkja frumvarpið allt öðruvísi en hér er lagt upp með. Það getur líka tekið ákvörðun um að samþykkja frumvarpið ekki. Það breytir ekki því að málið fer ekki frá okkur. Það mun koma til okkar með einhverjum hætti og með einhverjum hætti þarf að leysa það. Ég lít svo á að það sé mín ábyrgð sem utanríkisráðherra, sem sit í embætti þar sem mér er falið að standa vörð um íslenska hagsmuni og standa vörð um EES-samninginn,

bæði hvernig eigi að leysa vandann og svo eru ýmsir sem telja þetta vera vandamál sem megi bara fara í skrúfuna og við tökum afleiðingunum sem af því hlýst. Ég tel það óábyrga afstöðu. Þess vegna legg ég þetta fram vegna þess að ég tek einfaldlega við máli sem er komið á þann stað að eitthvað þarf að gera. Hér er tillaga um það sem ég legg fyrir þingið, hún fær sína þinglegu meðferð ég er boðin og búin til að fjalla um hana, mæta fyrir nefndina og verða að liði með hverjum þeim hætti sem ég get. Ég er ekki komin til að segja að orðalagið í þessari grein sé eina mögulega orðalagið til að leysa þann vanda ef það koma fram tillögur þar sem markmiðinu er náð, sem er að standa við þær þjóðréttarlegu skuldbindingar sem gerðar voru fyrir 30 árum. Þær þjóðréttarlegu skuldbindingar hafa í raun ekkert breyst að innihaldi. Þetta eru skuldbindingar sem þjóðþingið þá og stjórnvöld á þeim tíma ákváðu að við myndum lofa að standa við. Það loforð var með bókun 35. Það loforð var sett inn í lögin með því orðalagi sem hefur staðið þar allan þann tíma en sem kemur í ljós að dugir ekki til til þess að standa við það loforð sem gefið var fyrir 30 árum. Þetta er ekki nýtt loforð. Það hefur enginn þvingað okkur til þess að lofa einhverju nýju eða öðru en gert var fyrir 30 árum. Mér finnst mikilvægt, í ljósi þess að þetta mál kemur hér inn í þingið, að þetta

Hér er ekki um að ræða nýja skuldbindingu, nýtt loforð eða breytingu. Þetta frumvarp felur ekki í sér breytingu á samskiptum okkar í gegnum EES-samninginn sem við höfum haft um 30 ára skeið. Mér finnst mikilvægt að þetta komi fram af þessu tilefni vegna þess að sú skuldbinding sem um er að ræða er orðin 30 ára gömul og á þeim tíma hafa íslenskir dómstólar aldrei komist að þeirri niðurstöðu að EES-samningurinn

Frú forseti. Ég þakka hæstv. ráðherra fyrir kynninguna á þessu litla frumvarpi og tek undir margt sem þar kemur fram og eiginlega flestallt. Ég staldra örlítið við þá löngu varnarræðu sem brast á með í lokin á ræðu ráðherrans af því að hér er auðvitað ekki um neina grundvallarbreytingu að ræða á núgildandi lögum. Við skuldbundum okkur á sínum tíma til að setja inn einhvers konar ákvæði við bókun 35 af því að í samningaviðræðunum á sínum tíma vorum við ekki tilbúin til að setja ákvæðið inn í heild sinni, bókun 35 eins og hún orðaðist. Síðan þá hafa einhverjir lagatæknar, eins og við erum svo sem báðar, verið að búa til ágreining um skuldbindingar Íslands. Hér er bara verið að árétta gildandi rétt með þessu ákvæði sem við erum hér að fjalla um og í þessu frumvarpi. Það má segja að 1. gr. sé nánast orðrétt samhljóða greininni eins og hún stendur í norsku lögunum.

að því að uppfylla skuldbindingar Noregs í samningnum, þ.e. EES-samningnum, skuli ganga framar öðrum ákvæðum sem sett er um sama efni ef upp kemur misræmi. Sama gildir um reglugerðir og seinna fram komin lög. Þannig að ég spyr: